Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 81 narodni poslanik.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem

Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, pored predstavnika predlagača mr Velimira Ilića, ministra građevinarstva i urbanizma, pozvao da sednici prisustvuje i Aleksandra Damjanović, pomoćnik ministra građevinarstva

Zahvaljujem, uvaženi predsedniče.Uvaženi gospodine ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, tokom čitavog prethodnog dana sam pažljivo slušao načelnu raspravu o Zakonu o legalizaciji o legalizaciji i na kraju sam se i prijavljivao za raspravu po ovoj tački. Moram da kažem da i sada nisam siguran, gospodine ministre, da li ste vi za ili protiv ovog zakona, jer slušajući sve ono što smo zapravo čuli juče stekao sam utisak da vi ni sada niste sigurni da li nam ovaj vaš zakon treba ili nam ne treba.Poslanička grupa Zajedno za Srbiju smatra da Srbiji treba Zakon o legalizaciji zbog 700.000 predmeta i zbog 1.200.000 nelegalno nelegalno izgrađenih objekata, ali je pitanje da li nam treba ovakav zakon o legalizaciji. Mi smo na ovaj zakon uložili devet amandmana i naša podrška za ovaj zakon će zapravo zavisiti od toga kako će biti tretirani naši amandmani kada bude došao red na njih.Mislim da su građani puno očekivali od ovog zakona, njih.Mislim da su građani puno očekivali od ovog zakona, ali ono što je ključno jeste da mislim da nisu dobili rešenje, da ga nisu dobili u ovom zakonu. Svi su očekivali da će ovaj zakon konačno rešiti problem, da će se jednom podvući crta i da mi više nećemo imati problema sa nelegalnom gradnjom i sa nelegalno izgrađenim objektima. Vi ste u prethodnih nekoliko dana u kampanji za ovaj zakon zapravo na neki način svesno ili nesvesno doveli u zabludu građane, jer ste im reklamirajući zapravo ovaj zakon govorili o Zakonu o posebnim pravilima za upis prava svojine na nepokretnosti. Sada oni ne znaju da li upisuju pravo svojine na nepokretnosti ili legalizuju objekte. Mislim da je to ono što ste dužni da objasnite građanima koji su zaista imali i imaju velika očekivanja.Ono

koliko će to objekata u ovoj ili u sledećoj godini biti legalizovani prema ovom zakonu? Od toga koliko će objekata biti legalizovano proizilazi jedan od efekata iz zakona, a to je koliko će naših arhitekata, projektanata, stručnih službi biti angažovano i dodatno se uposliti da bi uradili ovaj posao.Drugo pitanje na koje očekujem odgovor – koliko smatrate da objekata nikada neće biti legalizovano? Koliko će objekata biti porušeno? Da li imate podatak, odnosno projekciju u ministarstvu koliko će objekata prema ovom zakonu morati da bude porušeno? To takođe proizvodi neki angažman na upošljavanju nekih ljudi. Koliko vi smatrate da će ljudi biti angažovano na poslovima koji su vezani za legalizaciju objekata? Takođe mislim da je to jedno jako važno pitanje, s obzirom da je to jedan od efekata koji stoji u obrazloženju zakona o kome treba da se razgovara.Pored toga, smatram da je jako bitno što smo propustili jednu ozbiljnu priliku da u okviru ovog pitanja postignemo jedan konsenzus. Svi poslanici u ovoj sali smatraju da je ovo jako bitno pitanje i da legalizacija jednom mora da se završi. se završi. Ovi objekti o kojima govorimo, koji treba da budu legalizovani, ako ne budu legalizovani, a to zapravo proizilazi iz ovih mojih pitanja, dovodi do toga da ćemo propustiti priliku da ti objekti budu kasnije izolovani. Propustićemo priliku da dodatno budemo energetski efikasniji, da kao država budemo energetski efikasniji i da uštedimo neke velike novce našoj državi.Dakle, državi.Dakle, zbog tih pitanja očekujem zaista ozbiljne odgovore, jer to podrazumeva da mi u nekoj perspektivi angažujemo našu domaću građevinsku industriju na izolaterskim poslovima, da organizujemo našu domaću industriju na proizvodnji izolaterskog materijala, na proizvodnji stolarije, na proizvodnji vrata. To su sve domaći proizvodi za koje postoji mogućnost angažovanja domaće radne snage. Govorim o milijardama evra budućih investicija u energetskoj efikasnosti koju ćemo mi možda propustiti ako ovaj zakon ne pruži efekte koje svi očekujemo da će pružiti.Zato je jako bitno da znamo kakve će efekte ovaj zakon proizvesti u svakodnevnom životu naših građana.Mislim

Nadam se da ćemo, nakon što završimo ovu raspravu, jednom zaista doći do tih propisa koji će nam pružiti određenu pravnu sigurnost i koji će omogućiti da se građani i uopšte svi mi ponašamo odgovornije. Hvala. Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, za početak ću vam pročitati nešto: „Dovoljno je baciti jedan kritički pogled, pa da se vidi da Beograd ni po čemu ne liči na prestonicu.

Zamenite reč: „Beograd“ bilo kojim naseljenim mestom, bilo kojim gradom u Srbiji i dobićete isti rezultat. Ovo nije citat iz nekih današnjih novina, ovo je citat iz lista „Odjek“, objavljen 1911. godine. Dakle, pre 102 godine.Sve što je ovde rečeno važi u Srbiji danas, izuzev činjenice da je ovakav Beograd i tada glavni grad činilo nekoliko hiljada nelegalnih objekata, a da danas u Srbiji imate gotovo milion i 300 hiljada takvih objekata.Vi ste gospodine Iliću, juče govorili prilično slobodno, na neki način i fer, da zanemarimo na trenutak činjenicu da je u jučerašnjoj raspravi, na ovaj ili onaj način, bilo priznanja, pa nekoliko desetina kršenja zakona, da ne kažem, krivičnih dela i da je to u ovoj sali nailazilo, manje više na smeh, na uobičajen komentar – pa eto kakvi smo. smo. To zapravo opisuje današnju Srbiju kao zemlju koja je i u ovoj oblasti počiva na burazerskim principima, kao gotovo i u svakoj drugoj oblasti društvenih odnosa.Pitanje urbanizacije, modernizacije, uređivanja načina života, uređivanja gradnje, funkcionisanje pravnog poretka, funkcionisanja države kao servisa koji ljudima koji žele nešto da grade može u primerenom, razumnom, normalnom roku da obezbedi dozvole ukoliko ispunjavaju sve uslove, nije pitanje poslednje decenije i poslednjih nekoliko decenija, to je pitanje koje se konstantno izbegava u ovoj zemlji gotovo 150 godina. 19. veka je bilo potrebno 40 godina da se usvoji Zakon o Beogradu i gradnji u Beogradu, pa kad je napravljen gradski rejon i uslovi za gradnju u njemu, onda su ljudi, pošto je država odredila tako nemoguće uslove za dobijanje dozvola tadašnjih, počeli da beže van tog reona i da grade bez dozvole i da grade divlje. Kad se rejon proširio, onda se krenulo dalje.Onda su dalje uticali mnogi privredni, ekonomski faktori, pa su se desile 90-te godine, pa kada danas najveća vladajuća stranka, Srpska napredna stranka, sa toliko žara, pokušavajući da objasni kako će rešiti ovaj tako dug i veliki problem, svu ili gotovo svu odgovornost pokušava da prebaci na one koji su bili na vlasti proteklih 10 godina, morali bi i da se sete kako je izgledala gradnja početkom 90-ih, recimo, na području tadašnje opštine Zemun.Dakle, niko nije nevin u ovoj priči i to je jedan od glavnih razloga zbog koga LDP smatra da ni ovaj predlog zakona neće rešiti taj ključni problem. Ovo je ad hok rešenje. Vi ste, gospodine Iliću, juče rekli da će ono obezbediti trajno rešavanje, oslanjajući se, doduše, više na novonajavljeni zakon o planiranju i izgradnji nego na odredbe i rešenja koja će proisteći iz ovog

i kako ćemo krenuti u svetlu, graditeljsku, dunđersku budućnost u kojoj će svi moći da dobiju dozvolu za najduže 30 dana, nestaće nelegalna gradnja, itd, itd.Međutim, problem ni do sada, gospodine Iliću, u to smo probali da uverimo i prethodne ministre, nisu nas slušali, nikada nije bio u samom zakonu. Problem je u haosu koji se stalno generiše u Srbiji, a taj haos pre svega generiše država. Dakle, ljudi su imali hiljadu problema da izgrade objekte. Ljudi nisu idioti, niko ne želi da gradi udžerice bez kanalizacije, bez vode, bez infrastrukture, nego im to država ne omogućava. Oni plaćaju poreze, država ne ume da im napravi put. Oni se jedva nekako snađu da razumeju onaj čuveni račun za struju za električnu energiju, i plate mučenici tu struju, a onda imaju pakao od šalterskog radnika do ćate srednjeg nivoa u tom javnom preduzeću oko priključka na struju. Desetinama godina je u ovoj zemlji činjenicu da li ćete imati običan telefonski priključak ili ga nećete imati, određivao odgovor nekog majstora na terenu, ima parice ili nema parice. Od toga je zavisilo da li će ljudi imati telefon.Kada su neke prošle Vlade rekle – u redu, neki datum postoji iz 2010. godine, samo podnesite bilo kakav zahtev, ljudima su svi govorili podnesite makar i prazan papir sa potpisom i adresom i ušli ste u proceduru. Kada hoćete sa tako 700 hiljada zahteva da uđete u proceduru, u zemlji i kojoj svaka nova politička garnitura, i sami ste juče o tome govorili, dovede u sve opštinske, državne, republičke službe i javna preduzeća svoje kadrove, naravno da neće ti zahtevi biti rešeni.Kada se političke partije koje su danas vlast, neke od njih su to bile i u prošlom mandatu, neke su bile žestoka opozicija, na demagoški i populistički način ponašaju u kampanji, pa kažu ljudima da će moći gotovo besplatno da legalizuju objekte. Znate šta je normalna reakcija ljudi i u vašem Čačku, i kako tako uređenom Zrenjaninu i u bilo kom drugom mestu u Srbiji. Oni kažu, hajde da malo zastanemo sa ovim postupkom pošto kada dođu ovi novi biće jeftinije ili daj da izgradim i posle 2010. godine nikada nije država povukla crtu, pa neće povući ni sada. sada. Nekom je kompenzacija za glas merenje pritiska, nekom okvir za naočare, a nekome obećanje da će uspeti da legalizuje objekat. U međuvremenu obično od 100 kvadrata nastane 300 kvadrata.Ali, kako da se ljudi drugačije ponašaju kad im je država takav primer. Vi gospodine Iliću kažete – a šta ja da radim, kako da ja podnosim krivične prijave protiv mojih kolega ministara? To što su radili ili rade vaše kolege ministri, a sami kažete, je ništa u odnosu na ono što se dešava na nekim drugim nižim, srednjim nivoima ove države. Toliko arbitrarnosti, samovolje, te odvratne osobine koje je ponovo generisala država u srpskom činovništvu, da za ručak, jagnjetinu, ili neki oblik koverte može sve, a zapravo ne može ništa. To je ključni problem.Vi ni ovim zakonom ljudima ne obezbeđujete pravnu sigurnost. Ljudi ne znaju da li će, čak i ako ispune sve ove nemoguće uslove ili u velikoj većini slučajeva nemoguće uslove iz ovog zakona, da li će biti mirni, Ne možete, gospodine Iliću, da pravite pravni poredak na činjenici ili na vašoj tvrdnji, uverenju, pa kada će komšija nekom svom komšiji da dozvoli da nešto gradi.Oni

To je, ako već hoćete, ključni generator korupcije u ovoj zemlji na svakodnevnom nivou, pred milion šaltera.Šta mislite, kakava je sudbina čoveka koji ode pred šalter, ako ministarka energetike čeka pola sata? Ok, Organizovaće se sledeći put, naučiće da prepoznaju ministarkinu boju glasa kad zove preko telefona pa će se ponašati ljubaznije i pristojnije, ali šta će se desiti kada neki obični čovek ode pred šalter? Vi nemate ni sve lokalne samouprave koje uopšte mogu, ili koje su mogle da prime zahteve po prošlom zakonu, neće moći ni po ovom zakonu.Naravno da je i ovaj zakon na nekoliko mesta neustavan, zato što je situacija koju on treba da reguliše toliko nenormalna i iščašena, da gledajući u klasičnim kategorija ravnopravnosti i jednakosti građana pred zakonom ona uopšte nije razrešiva, zato što bespravna gradnja u Srbiji nije incident, nije posledica ambicije nekolicine ljudi da izbegnu zakon, ona je masovna pojava.Ako imate milion i 300 hiljada objekata u ovoj zemlji koji su izgrađeni bez svih potrebnih papira, ako biste odlučili da te objekte rušite, naravno da ih nećete rušiti. To bi bilo veće razaranje ove zemlje nego sva razaranja u proteklim ratovima koja su se desila, recimo u prethodnih 200 godina.Zašto je još problem za nas? Mi smo već rekli, koleginica Popović je juče, mislim na brilijantan način secirala sve probleme ovog zakona. Mi nismo slučajno podneli 32 amandmana na predlog vašeg zakona, gospodine Iliću. Ni jedan od tih amandmana nije običan amandman, „briše se“, ni jedan amandmana nije podnet u ambiciji da opstruiramo usvajanje ovog zakona.Naravno da ne očekujemo da ćete usvojiti, očekujemo da najveći deo tih amandmana nećete usvojiti, zbog toga što bi on potpuno srušio tu vašu ambiciju, kad kažem vašu, ne mislim samo vas, nego čitave Vlade koju predstavljate, da nekako donesete pravni akt kojim ćete preskočiti prepreku koju je postavio Ustavni sud, da se zapravo u međuvremenu ništa ne reši, a da rasprava o ovo zakonu, gospodine Iliću, manjim delom vama, a najviše najvećoj vladajućoj stranci u ovom trenutku, posluži kao još jedno od oružja u postizanju nekih njihovih dnevno političkih ciljeva. Juče je u ovoj raspravi bilo toliko tog potpuno nepotrebnog anti - gradskog, anti - urbanog stava, posebno u odnosu na Beograd, i opet vam kažem, to nije prvi put.Rušeni su u ovoj zgradi, doduše ne u ovoj, pošto pre nešto više od 100 godina ova zemlja nije imala ni zgradu parlamenta jer nije mogla da je izgradi između ostalog i zbog toga što je bila urbanistički neuređena, poslanici iz unutrašnjosti Srbije su tvrdili da ne treba da važi poreska olakšica u Beogradu za one koji izgrade dvospratni objekat, jer se tako narušava jednakost građana, pa zato delimično centar Beograda i danas izgleda ovako kako izgleda, a velika većina centara u gradovima po Srbiji je gotovo potpuno neuređena, uz pojedinačne palate koje su bile iskaz lične ambicije ili mogućnosti da se u nekom načelstvu ili opštini, kako mi danas govorimo, pronađe neka veza.Ja verujem da su stotine hiljada ljudi koliko god imali nepoverenja prema ovome što mi radimo i parlamentu juče, onako pokušavali da se približe televizoru da bi konačno iz ove rasprave, ili televizijskih vesti koje su pratile ovu raspravu, razaznali kako će moći da legalizuju objekat, koliko će ih koštati legalizacija objekta i to je ključno pitanje.Vi gospodine Iliću, ovim zakonom ne umete ili ne možete da odgovorite na ključno pitanje pod kojim uslovima, kojim rokovima i po kojoj ceni će ljudi moći da legalizuju objekte. Pošto smo mi političari, pa smo navikli da nešto kažemo a da se nešto podrazumeva, pa kada vi u pola glasa zapravo kažete da se neće rušiti ni oni objekti koji ne ispune uslove po ovom zakonu, ljudi u to baš ne veruju do kraja zato što su imali negativna iskustva, a ona druga polovina građana koja je uspela da dobije neke dozvole ili je sticajem okolnosti imala tu sreću da živi, ima tu sreću da živi u legalnim objektima. Oni se osećaju kao idioti, gospodine Iliću, kada se 15. put usvaja zakon o legalizaciji i kada se u obrazloženju efekata zakona kaže da će se konačno izjednačiti stanje i pravni tretman onih koji su legalno gradili i onih koji su nelegalno gradili. Znaju da neće biti srušen objekat i naravno da je nemoguće rušiti toliko objekata.Imate još jedan problem, gospodine Iliću, to je klasičan problem u ekonomiji koji se zove problem besplatnog jahanja. Dakle, nisu svi objekti o kojima govori ovaj zakon, objekti u kojima živi jedan čovek ili jedna porodica, to su i objekti koji su izdeljeni na neke jedinice. Ljudi u takvim objektima su u različitim pravnim situacijama pošto nije moguće srušiti stan na trećem i petom spratu, a ostale ostale sačuvati jer je za njih sproveden postupak legalizacije. Ni na jedno od tih pitanja ne odgovara ovaj zakon.Čitav dan smo juče potrošili na raspravu ko je kome šta rekao, ko je kakav dil napravio, uz međusobnu raspravu da li ova zemlja ima u budžetu predviđena sredstva da učestvuje u nekim međunarodnim kreditima koje dobija za infrastrukturu. Nema, gospodine Iliću, neće ih imati i to nije pitanje da li je neko napisao neku cifru u Zakonu o budžetu ili nije. I da je napisao cifru, para ne bi bilo. Deficit je 260 miliona evra u avgustu, deficit do kraja godine će biti gotovo dve milijarde. Imate pad u investicijama, posebno u kapitalnim investicijama koji je gotovo 20% i neće se onda javiti ni armirači ni tesari i nećete imati ni nove generacije njih, pošto ova zemlja nije u stanju čak ni da sprovede malu maturu i upis u srednju školu na normalan način.Dok nešto od toga ne reši ova zemlja, dok ne prestane ovde svaki put rasprava o tome ko je više nelegalnih objekata dozvolio ili tolerisao, ništa se neće promeniti. Imaćete milion i 500 hiljada nelegalnih objekata sledeći put. Ovde državni organi i državne službe mrze jedni druge, podmeću jedni drugima, u jednom deluj slučajeva zbog toga što su iz različitih partija, a u drugima prosto zbog toga što ne znaju šta bi od sebe. Svaka birokratija na svetu sama sebi neprestano izmišlja poslove, to će raditi i ova i videćemo kome ćete narediti iz javnih preduzeća da bilo kome uključi struju, vodu ili bilo šta drugo, ako postoji uredan zahtev za legalizaciju, ništa se od toga neće desiti, gospodine Iliću. Hvala vam na ovom vremenu. **Konstantin Arsenović** Reč ima narodni poslanik Dubravka Filipovski. Zahvaljujem gospodine predsedavajući.Gospodine ministre, u dosadašnjoj raspravi čuli smo izlaganja i predloge kolega koji ovaj zakon podržavaju. Čuli smo i predloge onih kolega koji ne podržavaju ovaj zakon, ali su se trudili da budu konstruktivni, ali smo čuli i izlaganja kolega koji kritikuju ovaj zakon više nego što je potrebno, po mom mišljenju, ali smatram da i jedini i drugi i treći se u ovoj sali i svi mi zajedno slažemo da problem bespravno izgrađenih objekata koji je u Srbiji decenijski problem treba rešiti.Smatram da ova Vlada i resorno ministarstvo na početku svoje druge godine vrlo konstruktivno i na jedan sveobuhvatan način uzimajući u obzir sve dosadašnje manjkavosti prethodnih zakona, sagledavaju ovaj problem, potpuno uverena da će se, ukoliko narodni poslanici u ovoj sali podrže ovaj zakon i ovaj veliki problem bespravno sagrađenih objekata

i stoga direktna posledica i činjenica da proizilazi ogromna pravna nesigurnost koja postoji u oblasti prometa nekretnina, kao i nesrazmerno mala tržišna vrednost velikog broja nelegalizovanih objekata.Ovaj zakon vidim kao važan korak koji će uspostaviti pravnu sigurnost u prometu nepokretnosti, povećati tržišnu vrednost objekata koji će biti predmet legalizacije, kao i da će omogućiti vlasnicima legalizovanih objekata da se obrate poslovnim bankama sa neuporedivo većim šansama, da dobiju željeni kredit radi, npr, daljeg investiranja u predmetni objekat ili u neki privati unosan biznis.Iako je to kolega Petar Petrović juče uradio, želim da naglasim još jednu veoma važnu činjenicu, da je Ministarstvo građevinarstva i urbanizma uložilo poseban napor da u najkraćem mogućem roku donošenje ovog zakona eliminiše pravnu prazninu nastalu kao posledicu odluke Ustavnog suda kojom se odredbe člana 185. do 200. Zakona o planiranju i izgradnji, a koje su se ticale legalizacije objekta, stave van snage.Takođe, smatram da je članom 3. Predloga ovog zakona precizno definisana situacija u kojima se za konkretne objekte izgrađene bez građevinske dozvole ne može naknadno izdati građevinska dozvola.Mi smo juče vas čuli da vrlo iskreno govorite o problemima sa kojima ste se suočavali u svom mandatu za ovih godinu dana, sa činjenicom da je bio veliki broj podignutih objekata bez građevinske dozvole, a da nije postojao zakon koji je mogao tu oblast na vrlo jasan način da uredi.Takođe, kolege narodni poslanici su juče istakli da je birokratija u građevinarstvu veliki problem i da se ona mora iskoreniti. Mislim da nema nijednog građanina Srbije, nijednog kolege u ovoj sali koji smatra da to nije veliki problem, ali, takođe, iskreno verujem da je ova rasprava poslednja rasprava u kojoj će se govoriti da je za izdavanje bilo koje građevinske dozvole potrebno 279 papira ili da će Srbija posle donošenje ovog zakona, a posebno posle donošenje Zakona o planiranju izgradnji biti na 179. mestu u svetu po dobijanju dozvola.Da ovaj zakon o legalizaciji smanjuje tu potrebnu papirologiju govori član 6. i 7. koji predviđa da nadležni organ jednim jedinstvenim rešenjem dodeli i građevinsku i upotrebnu dozvolu.Za mene je vrlo važno i rešenje u članu 7. stava 3. kojim se obaveza plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta prenosi na vlasnike posebnih fizičkih delova višeg stambenog objekta, čijim vlasnicima će istovremeno biti omogućeno sukcesivno izmirivanje ove obaveze.Istakla bih još nekoliko vrlo važnih odredaba koje ovaj zakon uređuje. To je član 20. koji obavezuje onoga ko želi da legalizuje nadziđivanje, da kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima dostavi ugovor zaključen u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje održavanje stambene zgrade, što će svakako doprineti velikoj pravnoj sigurnosti i čistim računima kada su u pitanju potencijalno neraščišćeni odnosi među vlasnicima stanova u stambenim zgradama.Vrlo su važne i kaznene odredbe koje ste predvideli u ovom zakonu. Izdvojila bih član 36. stav 1. gde se predviđa kako novčana, tako i kazna zatvora za odgovorno lice u nadležnom organu uprave ukoliko ne dela u zakonom propisanim rokovima.Vrlo je važna, po mom mišljenju, i ova prelazna odredba u članu 39. da ne predviđa obavezu podnošenja novog zahteva za legalizaciju, što je svakako u interesu vlasnika nelegalnih objekata, koji su prethodno već aplicirali, a zaključno sa 11. martom 2010. godine.Očekujem da ćete i u raspravi u pojedinostima prihvatiti određeni broj amandmana koji će ovaj zakon poboljšati i omogućiti da ovaj decenijski problem rešimo i da 1.300.000 nelegalizovanih objekata u jednom kraćem vremenskom roku bude rešeno.Takođe, za mene je vrlo važna činjenica koja preovladava u ovom domu, a i vaše mišljenje sa jednim brojem objekata koji su u tzv. vakumu. Mislim da je važno, i tu bih se složila sa kolegom Zelenovićem, da nam kažete koji je toj broj objekata. Vrlo je važno što su i nadležni, odnosno pomoćnici ministra iz Ministarstva za građevinu i urbanizam, dolazeći u parlament na resorne odbore, istakli da je 90% podzakonskih akata već spremno.Dakle, zbog svega ovoga što sam rekla,

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, u decembru prošle godine ste rekli da ćete u roku šest meseci doći ovde u Skupštinu da raspravljamo svi zajedno o Predlogu zakona o planiranju i izgradnji. Od tada je prošlo devet meseci. Mi još uvek u skupštinskoj proceduri nemamo taj zakon o planiranju i izgradnji. Umesto tog zakona mi danas raspravljamo o novom zakonu, o zakonu o legalizaciji, koji se odnosi samo na deo onog prethodnog zakona koji je Ustavni sud proglasio neustavnim.Moram da kažem da sam naziv tog zakona nije adekvatan. Zbog čega? Zato što on implicira da se radi o redovnom postupku legalizacije, faktički radi se o naknadnom postupku rešavanja pravnog pitanja objekata koji su već sagrađeni, a oni nemaju upotrebnu, odnosno građevinsku dozvolu.Kada bih govorila isključivo kao diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, onda bih mogla da osporim većinu ovih članova, ali to neću raditi iz prostog razloga, jer znam koliko je bespravna gradnja danas ogroman problem u državi i koliko je neophodno njeno rešavanje, njeno, pod određenim uslovima, podvođenje pod određeni režim pravno priznatih odnosa, uz sve rizike koje ona sa sobom nosi.Sam postupak legalizacije objekata u ovoj državi traje decenijama unazad. Od svih pokušaja da se nešto po tom pitanju uradi, mi danas imamo samo jednu poznatu činjenicu, a to je da je 1.300.000 objekata danas nelegalizovano, da je 720.000 zahteva podneto i da je nešto oko 15% zahteva rešeno.Međutim, potpuni je apsurd da mi od 1995. godine, kada je donet prvi Zakon o legalizaciji, imamo mnoštvo mnoštvo papira, mnoštvo propisa, mnoštvo svih novih zakona koji su liberalniji u odnosu na onaj prethodni, koji su povoljniji za podnosioce zahteva u odnosu na onaj prethodni zakon, ali je stvar još gora u tom smislu što je broj rešenih zahteva sve manji i manji.Evo, ja ću samo malo da se vratim u prošlost. Od 2003. godine podneto je 368.000 zahteva, ako se ne varam. Rešeno je samo 5% 2006. kada smo imali i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kada je produžen rok za podnošenje zahteva, kada je legalizacija drastično pojeftinila, kada je obim tehničke dokumentacije takođe bio smanjen, od 446.500 zahteva rešeno je svega 3%. Po zakonu iz 2009. godine rešeno je 14,3% zahteva, iako je taj zakon predviđao čak popust od 99% za objekat do 100 kvadrata.Naravno, kada se analiziraju svi ovi pokazatelji, onda ne treba da nas ne zabrinjava podatak da se danas nalazimo na 179. mestu od 183 zemlje po studiji Svetske banke kada je u pitanju brzina dobijanja građevinskih dozvola.Zaista dozvola.Zaista smatram da je van svake pameti da postupak dobijanja građevinske dozvole u državi traje 279 dana i da on predviđa 19 procedura. Mislim da ste i vi o tome govorili dosta u prošlosti, da ste rekli da je neophodno da se taj postupak pojednostavi, da se građevinska dozvola dobija za jedan dan na šalteru, ali čini mi se da do danas ništa na tom planu nije urađeno. Videćemo šta ste predložili u novom zakonu o planiranju i izgradnji.Naravno, očigledno je da ovo pitanje o kome sada govorim otvara posredno i jedno drugo pitanje, koje predstavlja mnogo veći problem u državi, a to je neophodnost reforme državne uprave. Mi danas nemamo profesionalizovanu, nemamo efikasnu državnu upravu. Mi danas, nažalost, imamo mnogo više administracije, mnogo više birokratije nego što imamo znanja i znanje nam nekako u toj oblasti uvek manjka.Čini mi se da će ovaj zakon, o kome danas raspravljamo, još dodatno usporiti proces, hajde tako da kažem, legalizacije naknadno izgrađenih bespravnih objekata. Zbog čega? Zbog toga što on još više opterećuje one koji žele da podnesu zahteve, dodatnom dokumentacijom. I ne samo da je u pitanju papirološki problem, nego je u pitanju i problem koji podrazumeva određeni finansijski izdatak. Znači, dokumentacija koja se sada traži po ovom zakonu, po ovom Predlogu zakona, podrazumeva da će neko još dodatno morati to da plati. To, naravno, govorim ne samo kada je u pitanju projekat izvedenog objekta, veća kada su u pitanju i same naknade, koje već sada, znamo, da neće biti ni najmanje da mi omogućite da na miru govorim, da se koncentrišem o zakonu koji je na dnevnom redu i da, koliko je moguće, umirite poslanike koji se očigledno ne nalaze u sali Narodne skupštine. **Nebojša Stefanović** Ministar vas pažljivo sluša. Samo vi nastavite.

Gotovo se ništa ne čuje u sali. **Milica Radović** Ti troškovi izrade tehničke dokumentacije, o kojoj sam sada govorila, će biti izuzetno skupi. Recimo, projekat samo izvedenog objekta će koštati isto onoliko koliko i glavni projekat. Recimo, sa određenim stručnjacima iz ove oblasti sa kojima sam se konsultovala su mi rekli da će on najverovatnije da košta između 10 i 12 evra po kvadratu, i ako svemu tome dodamo da će naknada za uređenje građevinskog zemljišta, koju sada određuju opštine, da bude u tom smislu nepredvidiva, jer mi ne znamo koliko će opštine u određenim zonama da odrede cenu, a znamo da u određenim zonama u Beogradu ona može i da dosegne, recimo, 250 evra po metru kvadratnom, onda je jasno da taj projekat neće biti preterano finansijski povoljan, da ne kažem isplativ.Da isplativ.Da budem potpuno jasna, skroz stojim na stanovištu odluke Ustavnog suda. Mislim da je ona duboko ispravna iz razloga što nije korektno da neki koji su gradili kršeći zakon, budu u povoljnijem položaju u odnosu na one koji su poštovali zakonsku proceduru, u odnosu na one koji su platili sve prinadležnosti pre nego što su krenuli sa zidanjem.Moram zidanjem.Moram da budem, takođe, potpuno jasna i kada ovo govorim zahtevala sam i tražila sam, prosto kao neko ko proučava zakone radeći svoj posao i mislila sam da će u tom smislu odluka Ustavnog suda biti do kraja poštovana kroz ovaj Predlog zakona, naravno to nije slučaj. Ali bez obzira na sve to mislim da ovaj zakon neće imati preterano velikog efekta. Jer, svi oni koji su gradili nelegalno da bi imali rešeno stambeno pitanje, oni će i dalje da ostanu u tim svojim objektima, neće imati nameru da ih otuđe, upisaće se u katastar nepokretnosti i misliće da im je problem na taj način rešen. Ali, on neće biti rešen, zbog toga što mi svi dobro znamo da pitanje rešavanja nelegalnih naselja se neće rešiti upisom u katastar nepokretnosti.Dalje, ovaj zakon, bez obzira što moram da kažem da on donekle jeste pravedniji u odnosu na onaj deo legalizacije koji se odnosio u Zakonu o planiranju i izgradnji, on i pored toga je prilično neprecizan i prilično nedorečen. Evo, recimo, daću vam samo na primeru, prolazeći kroz neke odredbe zakona, mišljenje o tome, a naravno o tome ćemo diskutovati mnogo više u raspravi u pojedinostima.Recimo, u članu 3. u tački 5. ne zna se ko odlučuje o tome da li su parametri probijeni. Da li je to Sekretarijat za legalizaciju, ili je to Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove? Zatim, takođe nije jasno, u tački 14. člana 13. da li blok šema instalacija podrazumeva da ne treba da se radi glavni projekat To su, recimo, odgovori koji bi zahtevali i trebalo bi da ih čujemo pre nego što on zaživi.Takođe, u članu 13. nije jasno šta se dešava sa statikom konstrukcije? Ko će da garantuje da je ona bezbedna? Dalje, u članu 21. predviđate rok od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, kao rok u kome treba da se dopuni dokumentacija. Pitam vas jedno krajnje logično pitanje, ako je taj rok za dopunu dokumentacije godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, šta će da se dešava sa onim podnosiocima zahteva koji dobiju obaveštenje 15. dana pre isteka tog roka da je neophodno da dopune svoju dokumentaciju? Oni će se nalaziti u situaciji da fizički neće biti u prilici da podnesu dodatnu dokumentaciju.Zato smatram da je neophodno da prilikom razmatranja amandmana,

što će doći do prilično neujednačene visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta, jer će tu naknadu da određuju sada opštine. legalizacije, odnosno sav teret ishoda legalizacije će pasti na same opštine jer će one da određuju tu naknadu. Mislim da ne treba da postoji bilo kakva iluzija da će opštine da se odreknu pripadajućih sredstava koje bi mogle da dobiju upravo od legalizacije, jer znamo da su njihove kase već dodatno oštećene. Samo u ovoj godini njihovi prihodi su dva puta smanjeni. Poslednji put kada smo raspravljali o porezu na zarade, setimo se samo da od 2009. godine izvor ili nivo transfernih sredstava im je smanjen. On se i danas nalazi ispod zakonskog minimuma i zaista mislim da je neophodno da svi ovde potpuno otvoreno govorimo o tome da neće biti razumevanja da opštine široko tumače onu mogućnost da do umanjenja naknade dođe i da one same upravo u tome učestvuju.Po meni, jedan od neverovatnih članova i zaista smatram da on treba da bude brisan iz ovog Predloga zakona je sadržan u članu 34. Govori se o priključenju na infrastrukturu. Mislim da nije dobro da država sama podstiče građane na nezakonito ponašanje.Još 2003. godine, kada sam radila kao samostalni stručni saradnik u istrazi, istražno odeljenje svih sudova u Beogradu je bilo prenatrpano upravo ovakvim zahtevima za sprovođenje istrage, kolokvijalno govoreći, govorim o krivičnom delu koje se tada nazivalo nelegalno priključenje na elektro energetsku mrežu, u narodu poznato kao krađa struje. Znači od 2003. godine mi imamo to delo koje je sankcionisano kao krivično delo. Danas se to delo podvodi pod običnu krađu iz 2003 člana Krivičnog zakonika.Mislim da ovako kako stoji u Predlogu zakona, nećemo doći do onoga što želimo. Mislim da je neophodno da on bude izbrisan zato što nije u saglasnosti ni sa Krivičnim zakonikom, a ni u saglasnosti sa sa načinima i principima funkcionisanja jedne pravne države. Ne može država da poziva građane na kršenje tog zakona.Informacije radi, Elektrodistribucija je do pre tri meseca primala zahteve za priključenje na strujnu mrežu od onih podnosilaca zahteva koji su im samo u tom trenutku predavali overen zahtev za legalizaciju. Od pre tri meseca oni to više ne čine, jer su shvatili da to implicira da rade krivično delo.Od pre tri meseca Elektrodistribucija priključuje objekte na strujnu mrežu samo ukoliko oni podnesu građevinsku dozvolu. Molim vas da imate u vidu ovo što govorim. Ovo govorim prvenstveno dobronamerno, na neki način želeći da sprečim ono što bi mogao ovaj zakon da proizvode.Na samom kraju, bez obzira što zaista smatram da ovaj zakon jeste strožiji na onaj koji je važio do sada i u tom smislu on je možda negde i bolji, ali neće rešiti problem zbog toga što će usporiti proces legalizacije i što će je za veliki broj ljudi zbog kojih je verujem i pisan, neće moći da im omogući da oni izvrše legalizaciju, jer će ona za njih biti prilično finansijski nemoguća. Hvala. Hvala. materija koja reguliše legalizaciju objekata, odnosno naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat ili delove objekata izgrađene ili rekonstruisane bez građevinske dozvole bila je deo Zakona o planiranju i izgradnji koji je stupio na snagu 11. septembra 2009. godine. Sada će ova materija biti predmet posebnog zakonskog akta koji će omogućiti sprovođenje započetih postupaka legalizacije za objekte koji su izgrađeni do 11. septembra 2009. godine, a za koje je podnet zahtev za legalizaciju do 11. marta 2010. godine, dakle, da bude građanima jasno o čemu govorimo.Naime, Ustavni sud je početkom decembra prošle godine proglasio neustavnim pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji koje se tiču legalizacije, pa je bilo neophodno da se usvoji poseban Zakon o legalizaciji objekata kojim se uređuju uslovi, postupak i način legalizacije legalizacije objekata.Lokalnim samoupravama se vraća nadležnost oko utvrđivanja visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta na osnovu kriterijuma i zakona, ali i ostavlja mogućnost umanjenja ove naknade ako se radi o rešavanju stambenog pitanja u porodičnom domaćinstvu čiji članovi nemaju druge nepokretnosti.Takođe, lokalna samouprava ima slobodu da odluči o načinu plaćanja ove naknade u smislu perioda plaćanja koji ne može biti duži od 20 godina, što se može smatrati još jednim dobrim rešenjem u Predlogu zakona.Ovo je peti Zakon o legalizaciji koji usvaja Skupština Srbije od 1997. godine. Pri tom, svaki sledeći je bio liberalniji, sa povoljnijim uslovima od prethodnog, ali i pored svih pogodnosti, to nije dalo očekivane efekte, jer je veoma teško pomiriti interese i motive države, lokalnih samouprava i, što je najvažnije, građana.

problemi neadekvatnog odnosa sporih i neefikasnih lokalnih administracija, lošije regulative, nerealno visokih naknada, korupcije itd. i sada treba sve ovo pomiriti posle 40, 50 godina, sa minimumom pravde i pravičnosti. Složićete se da to u Srbiji deluje kao nemoguća misija i svi moramo toga da budemo svesni.Zato su svi pokušaji do sada bili neuspešni. Zato mislim da sve ovo možemo da pokušamo da, uslovno rečeno, pomirimo, ne i da ispravimo, jer je to nemoguće, kombinacijom dva zakona – ovog zakona o legalizaciji objekata o kome raspravljamo danas, ako ga parlament usvoji, i Zakona o upisu prava svojine na nelegalnim objektima, koji je na snazi do 31. decembra 2014. godine.U tom smislu, potpuno razumem i podržavam realno razmišljanje i stavove ministra Ilića. Ako ste vlasnik objekta 30 godina, niko se nikada nije žalio, nećete da prodajete objekat, već tu planirate da nastavite da živite, a ne možete da legalizujete, da ne ulazim sad u razloge, dovoljno je samo da upišete pravo svojine u katastar nepokretnosti, postanete pravno vidljivi, možete da funkcionišete u odnosu sa državom, naravno, uz uslov da se objekat ne nalazi na javnoj površini po urbanističkim planovima. Ovakvih slučajeva je ubedljivo najviše. Pripadaju najsiromašnijim slojevima građana i ovakvo rešenje je za sve dovoljno.Međutim, legalizacija je apsolutno neophodna za objekte koji su namenjeni prodaji na tržištu. Tu mora da se sve plati državi, kompletira projektna dokumentacija i, na kraju krajeva, takva imovina će imati znatno višu tržišnu vrednost da se njeni vlasnici ne bi osećali diskriminisano u odnosu na ljude koji imaju nelegalne objekte.Uostalom, i porez građani jednako plaćaju i za legalno i za nelegalno izgrađene objekte, pa se postavlja pitanje motivacije za legalizaciju, bez čega ona ne može uspe kakav god da je važeći zakon, a za bilo kakvu prinudu države je definitivno kasno. To treba strogo da se primenjuje za objekte koji su izgrađeni posle roka koji sam već pomenuo. Uostalom, radi se o ozbiljnom krivičnom delu i ne smemo da čekamo mnogo godina, pa da opet imamo skoro nerešiv problem kao danas.Što se tiče novih rokova za podnošenje Zakona za legalizaciju, lično sam protiv toga, jer ovo nije ni 1970, 1980. godina, već 2013. godina i sa tim smo završili pre tri godine. Vođena je medijska kampanja i niko ne može da kaže da nije znao ili nije čuo, kao pre naravno, ako želimo da budemo ozbiljna država koja hoće da bude deo društva razvijenih evropskih zemalja. U suprotnom se postavlja pitanje sistema izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola ili da ih svi dobijaju posle izgradnje ili da ih ukinemo, da zida ko, gde i šta hoće i da nastavimo putem urbanističkog haosa. Onda nam nije potreban ni jedan zakon iz oblasti planiranja i izgradnje. Uostalom, vidite da po pitanju usklađenosti sa propisima EU stoji da ne postoje odgovarajući propisi sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, pa nam i to valjda nešto govori.S

zakonske propise. To je nešto što će biti deo rešenja novog zakona, kao što je ministar rekao, o planiranju i izgradnji.Treba da usvojimo predloženi Zakon o legalizaciji objekata, jer ne smemo da budemo bez propisa koji regulišu tu oblast zbog svih koji žele naknadno da dođu do građevinske i upotrebne dozvole, a već su podneli zahtev, što je posebno bitno i za strane investitore.Na kraju, u toku javne rasprave nije bilo, čini mi se, a ni danas nema ozbiljnih primedbi lišenih političkog uticaja na ovakav tekst Predloga zakona o legalizaciji objekata. Oni koji treba ovo da sprovode u praksi, lokalne samouprave, takođe su, čini mi se po reakcijama, zadovoljne, pa ne postoji razlog da ga ne usvojimo. Pozivam vas da tako i uradimo u danu za glasanje, da glasamo

mislim ministre da bi trebalo da nam možda pojasnite deo jučerašnjeg vašeg izlaganja koji se tiče stanja u državi i stanja u Vladi o kome ste govorili. vam reći da sam bio zabrinut, a posle jučerašnjeg vašeg izlaganja da sam još zabrinutiji, a verovatno i svi oni koji su slušali vaše izlaganje. da radnici beže iz ovih fabrika koje rade u okviru sistema „Zastave“, „Jura“ itd, da neće da rade za te pare i da beže iz tih kompanija. To nije dobra poruka ni investitorima sa strane, a ni radnicima.S druge strane, rekli ste da nema para, da vam dojučerašnji kolega ministar, sada poslanik, nije dao pare za građevinu i da ste vi praktično ministar bez para. S druge strane, rekli ste jednu stvar koju smo mi znali, ali ipak smo se nadali da to nije baš u toj meri istinito. Rekli ste kako ministri, od kako su čuli za rekonstrukciju, nisu se više uopšte bavili poslom. Praktično su sabotirali rad Vlade.Recite mi gospodine ministre o kojim se to ministrima radi, da li je to ministar Mrkonjić, ministar vojni Vučić, Obradović ili neki treći ili peti ili sedmi ministar koji je otišao? Recite nam ko je četiri ili pet meseci sabotirao rad u Vladi pa vi niste mogli ostvarivati vaše funkcije?Sa druge strane, čuli smo juče da je građevinska industrija u kolapsu, da ona praktično ne postoji. Za to radova što imate ne možete naći radnike, da dolaze iz Federacije, Makedonije, da nemamo kvalitetne radne snage za to malo poslova koje imate. Koliko znamo vaše ministarstvo sada vodi dve ili tri investicije i to nije ni četvrtina ili petina onoga što se radilo u prethodnim godinama.Na

kada ste obrazlagali Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole da je ovo besplatna legalizacija. Ljudima ste pričali o besplatnoj legalizaciji. Doveli ste ih u zabludu. To ste pričali u kampanji, a to ste pričali i posle kampanje, misleći verovatno da će neki izbori uskoro. Pričali ste ljudima o besplatnoj legalizaciji, odnosno o legalizaciji za 100 evra. Ljudi su se ponadali i sada dolazi u proceduru Zakon o legalizaciji gde je cena legalizacije praktično ekonomska, ako isčitate član 27. tu su merila koja važe i za ona lica koja kreću u gradnju objekta od nule, odnosno traže građevinsku dozvolu na legalan način. Ne ulazim u vrednosni sud toga da li treba izjednačiti nelegalne graditelje i one graditelje koji grade uz građevinsku dozvolu. Vi ste sada praktično za legalizaciju uveli ekonomske cene, jer su kriterijumi za to stepen komunalne opremljenosti, godišnji program za uređivanje građevinskog zemljišta, urbanističke zone, namena i površina objekta. Sledeći stav kaže da će jedinice lokalne samouprave praviti programe prema prethodnom stavu. Tamo gde se govori o umanjenju, ona se ne mogu kretati mimo ovih okvira, što znači da ne mogu biti umanjenja na bazi socijalnog statusa, da li je neko lice radilo objekat kao izbeglica, kao kao prognano lice, kao raseljeno lice ili je to radilo zato što je imalo puno para, a nije htelo da plati građevinsku dozvolu.Šta to znači? Stvorili ste jedan opšti haos sa ovim zakonom, odložili ste još za šest meseci da lokalne samouprave usvoje merila. Ta merila ukoliko budu mimo ovoga što ste ovde napisali biće neustavna. Ustavni sud će oboriti njihova rešenja. Ljude ste doveli u zabludu da su oni već legalizovali svoje objekte, a nisu.Ovih dana pričate kako i nije možda nužno da legalizuju svoje objekte oni koji neće vršiti promet sa tim objektima. Kakvi su to objekti čiji promet ne može da se vrši? Znači, ne mogu da se nasleđuju, ne mogu da se prodaju, ne mogu da se stave pod hipoteku.Gospodine hipoteku.Gospodine Iliću, igrate se životima, sudbinama ljudi koji žive milionima nelegalno sagrađenih objekata, od koji su neki, kao što je rekla moja koleginica, građeni iz nužde, i kako ste vi rekli, donoseći kamenje na leđima za te objekte, a drugi su ih gradili zato što su imali puno para pa su hteli da ne plate komunalno opremanje.Kažete

Kako je to moguće? Da li ti objekti ispunjavaju tehničke bezbedonosne uslove i da li je svejedno priključivati na infrastrukturu kuću u kojoj porodice, deca, mnogobrojna familija ili priključivati objekte kao što ste vi gradili nelegalne za komercijalnu svrhu? To nije isto gospodine Iliću. Iliću. Vi ćete omogućiti ljudima koji su podneli zahtev za legalizaciju da se automatski priključe na infrastrukturu, da dobiju struju, vodu, gas, internet itd. Isključićete ih kada? Nikada, kao što dozvoljavate, kao što vam kažu juče kolege iz PUPS, da se na Zlatiboru i danas gradi, da se na Kopaoniku gradi nelegalno, da se u opštinama gde ste vi na vlasti gradi nelegalno masovno. Šta radite na tom planu? To je krivično delo. Rekli ste da vam je neki dan jedan kolega gradonačelnik rekao kako on i ne zna da je nelegalna gradnja krivično delo. Zaboravili ste da nam kažete o kom se gradonačelniku radi. Da li je to gradonačelnik Čačka, Kruševca ili nekog drugog grada? Taj gradonačelnik čini krivična dela ukoliko priključuje objekte na infrastrukturu i ukoliko je to činio do sada.Ima do sada.Ima tu puno nelogičnosti. Malopre je kolega iz SNS rekao da nema ozbiljnih primedbi na ovaj zakon. Ovo i nije zakon. Ovo je panfle. Ovde nema ozbiljnih merila za legalizaciju, koja bi bila jasna, koja bi bila uz to pravična i ustavna, nego stvarate obavezu za lokalne samouprave da oni prave akte koji će biti neustavni. Ako naprave ustavne akte, to će koštati građane kao da grade objekat legalno.

ovo je neozbiljno i od ove vlade ovakve. Hvala. Znate šta, gospodo poslanici, mislim da smo ozbiljni ljudi i došli smo da pričamo o ozbiljnim temama, a ne da pričamo ovde da ništa ne valja, da je sve neustavno.Gospodine

Da li me vi razumete? Koji je gradonačelnik radio bez dozvole? Vaš gradonačelnik Beograda je radio sve navoze most bez papirologije i dobio je Grad Beograd krivičnu prijavu i ništa sud nije preuzeo. I dalje gradite bez dozvole. Sve što radite radite bez dozvole, radite bez i jednog papira. To što radite neka vam služi na čast.Vi ste u vašem mandatu počeli investiciju od 300 miliona evra bez ijednog papira na tuđem zemljištu. Dobili ste krivičnu prijavu koju niko nije aktivirao jer je sud vaš, tužilaštvo vaše. Očekujem da se to pitanje reši i ovih dana ću ga pokrenuti. Vi ste to radili, a ne mi.Vama sada ništa nije jasno. Šta vam nije jasno? Uzmite u Vojvodini šta ste radili. Uzmite Kać šta ste radili. Koga ste pitali? Pitate ministra. Kakve veze ima Ministarstvo sa lokalnom upravom i urbanizmom u jednom gradu. Čije su inspekcije? Lokalne samouprave. Koliko ste dali krivičnih prijava za nelegalne objekte? Nijednu. Zašto gradite nelegalno godinama i mene pitate sada zašto ima ovo ili ono? Zašto stati kada se ne utvrdi za objekte da bi bili bezbedni? Znate li koliko košta za objekat od 200 kvadrata ispitivanje statičke stabilnosti objekta?

Koliko ste bili na vlasti u Beogradu? Što ste to dozvolili? Imate hiljade krivičnih prijava koje su sklonjene u fioku.Prema tome, vi sada mene pitate, pa vi ste doneli tri zakona o legalizaciji. Ni jedan vam nije uspeo ni za šta. Vodili ste kampanju „sve je besplatno“, „može sve“. Rekao sam da je besplatno i 100 evra, upis u katastar nepokretnosti. Gospodine, nisam pomenuo nikada legalizaciju. To nije legalizacija. To je upis u katastar nepokretnosti. I stojim pri tome. Onaj ko nema novac može da upiše i da koristi za svoje potrebe. Onaj ko želi da stavi u promet, da radi za tržište neka izvoli neka radi.Nemojmo radi.Nemojmo pričati nema investicija. Šta hoćete? Sada je na 300.000 objekata dozvoljeno da se priključi voda, kanalizacija.

Tačno je da smo tražili, ako su ušli u proces legalizacije, da mogu da se priključe. Mi bi napravili haos u Srbiji.

gradu.Gospodo narodni poslanici, sve vaše partije imaju bar po jednog gradonačelnika ili po jedan urbanizam. Svi su odgovorni što to ne funkcioniše. Svi dozvoljavaju divlju gradnju dodvoravajući se ili već na neke druge načine.

ne moji.Ovo je opšta stvar. Šta ćete vi da kažete sad građaninu u Beogradu kad on kaže vi ste na 100 ha… Jesam li juče prozvao potpredsednika vaše Vlade koji je otvorio nelegalan objekat i pored moje opomene da nema ni jedan papir, ali je bio na televiziji, slikao se, otvarao, sekao vrpce. Umesto da se da krivična prijava onome tamo ko je to napravio, izvođaču, a legalitet daje potpredsednik Vlade koji odlazi da to otvori. Šta ću kao ministar sada da radim? On kaže, izvinite, vaš potpredsednik je otvorio. On mi juče kaže dobio sam nalog od predsednika Vlade da idem da otvorim. Da li je rekao juče? Šta je sada problem? Šta sada treba da radim? da radim? To su vaši problemi koje mora da rešite.Bolje bilo kakav zakon nego nikakav. Mi nemamo sada nikakav zakon. Mi moramo da legalizujemo. Hajde popravite, pisali ste amandmane. Sve što je dobro prihvatićemo. Hajde vi nađite eksperta koji zna da napravi idealan zakon. Narod nema pare, narod gradi šta stigne, gde stigne i kako stigne. To je danas problem Srbije.Država danas problem Srbije.Država smo koja je primila stotine hiljada izbeglica bez krova nad glavom. Ljudi se snalaze, zidaju, nalaze mogućnosti da samo nekako završe.

Data su sredstva, gospodine, u jednoj opštini gde ste vi bili na vlasti, sada vam kažem. Data su sredstva da se jednoj porodici izgradi objekat, jer je bio porušen. Šta mislite šta se dogodilo?

a para nigde.Zato je vaš direktor kupio Audia A8, šefovici kabineta je kupio stan od tih sredstava, nabavio sve u koži, sve ekstra, sve je super bilo.

Živeli su pod najlonom. Imate sliku, bila je deset puta na televiziji. Nemojte mi sada pričati urbanizam, vode, opštine i gradovi. Kako ćemo ga dovesti u red? Pa da se svi potrudimo.Ovde sam apelovao da ako budemo solidarni, pomognemo da se uvede u red, koliko može. Ne može brzo. Vi to znate, ja to znam. To zavisi od ljudi koji tamo rade. Ne možemo ni ovako da kažemo ne valja ništa, ne valja ni jedan zakon, ne valja ova vlada. Nije tačno. Osvrnite se malo na prethodnu Vladu,

sportu halu u Kraljevu, gospodine. Znate li koliki je bio tender, slobodna pogodba, 640 miliona? Znate li koliko je sada izašlo? Preći će milijardu i 200 miliona, a nije završeno. Opet krivične prijave, opet istražne radnje, opet sve. Gde god ste radili istraga ne može da se završi za godinu dana.Molim vas, uvedite red i budite kritični. Nemojte vi meni nabrajati opštine gde sam ja na vlasti. Nađite mi jedan problem koji je nastao tamo. Nađite i jedno krivično delo. Nađite jedno, gospodine.

ljudi koji vode određene institucije. Nemojte tako. Uvek ste namračeni, uvek sve iskritikujete. Vi ste intelektualac. Od vas očekujemo pomoć, od vas očekujemo nešto napredno, da povučete ovu zemlju gore.

da je saglasan da zakon može da uđe u proceduru. Naravno, ne mogu da nateram ministra, koji nije stupio na dužnost, da mi potpiše nešto. Ne može. To je uvek bilo. Kad god se menjaju Vlade, po šest meseci ne može da se dobije određeni dokument. Tri meseca, četiri meseca, to je uvek bilo, i kad su izbori.Znači, nemojte samo kritikovati, nemojte se samo namračiti. Hajde da pričamo konkretno o zakonu. Hajde ako nešto ne valja, kažite šta ne valja. Hajde to da popravimo. Kažite šta ne valja. Ne, ništa ne valja. Ljudi, ako ništa ne valja, onda svi da idemo kući. Samo vi valjate. Samo vaše ideje su dobre.Zahvaljujem vam se i nemojte se ljutiti. Vi ste mlad čovek, fin čovek, pametan čovek. Nasmejte se malo. Malo Malo se nasmejte, malo da sarađujemo.

Nema tu šta da se pohvali.Ovaj je zakon sam po sebi takav da zaista ne zavređuje bilo kakvu raspravu. Ali, pošto imam manje vremena od vas, reći ću vam, gospodine Iliću, da ste vi malo pre napravili krivično delo,

da je čak manje isplatio iz kase budžeta Kraljeva nego što je trebalo.Rekli ste juče gospodinu Đeliću da je prisustvovao otvaranju jednog objekta koji je bio sagrađen nelegalno. On je prisustvovao otvaranju i vi ga zbog toga optužujete, a vi ste gradili nelegalni objekat od 8.000 kvadrata nelegalno.(Velimir

ste i mene nasmejali, taj most je građen parama Evropske banke i nikakva nova tranša nije mogla da bude isplaćena dok prethodna tranša ne bude opravdana u dinar. S druge strane, taj most je dobio privremenu upotrebnu dozvolu. Po isteku tog roka, vašem ministarstvu su podneli zahtev za dozvolu.(Predsednik: Vreme.)Međutim, vi ste trebali formirati komisiju, ali to niste učinili. Dva meseca ste čekali da se formira komisija, posle ta komisija nije ništa radila i zbog toga taj most nije na vreme dobio građevinsku dozvolu. Zbog vaše odgovornosti.Kako

sam zbog javnosti da navedem neke činjenice, jer neprestano obmanjujete javnost. Pristupne saobraćajnice za most na Adi je finansirala kroz kredit Evropska banka za obnovu i razvoj. Prosto je nemoguće da Evropska banka za obnovu i razvoj napravi takav privid u sprovođenju svoje procedure da finansira objekte koji nemaju građevinsku dozvolu.Prošle 25. novembra je Ministarstvu upućen zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za Most na Adi. Ministre, još uvek niste izdali upotrebnu dozvolu, skoro godinu dana. Šta je sa generalnim planom za grad Beograd? Opstruišete donošenje generalnog plana jer želite da prikažete lošu vlast u Beogradu.Juče me je kontaktiralo 50 urbanista koji se žale na rad vašeg ministarstva zato što ne izdajete upotrebnu dozvolu za Most na Adi i ne dajete saglasnost na generalni plan za grad Beograd. Juče ste rekli da je od 2003. do 2009. godine izgrađeno milion nelegalnih objekata u Srbiji. Ko je tada bio ministar građevine?

DS?Na kraju, još jednom ću reći da vršite krivično delo jer prikrivate počinioca krivičnog dela. Molim vas da zbog javnosti kažete ko je uzeo mito i ko je otac tog lokalnog funkcionera ili stranačkog lidera koji je uzeo mito? Mi to želimo da znamo, zbog javnosti. Ko krije te krivične prijave u fijokama? Sada vam je sve na raspolaganju. I sami kažete da sprovodite istrage - istražite sve. Hvala.

i postoji i sada, a ja mislim da je već data krivična prijava protiv počinioca. Znate šta ste vi tu uradili? Vi ste, na primer, dali u javnu raspravu jedan generalni urbanistički plan,

Hiljade potpisa su građani skupili i doneli da se to ne potpiše.Ja sam vam vratio da ispravite sve po onome što je bilo u javnoj raspravi, ili ovo novo da vratite u javnu raspravu.

da bi prodali lokale. E, kad ste to sve uradili, onda ste im ubacili groblje. Pitajte u Rakovici kako su ljudi reagovali na to, pitajte u Voždovcu,

Znači, to mora da se radi u skladu sa zakonom.Nemojte vi da se ljutite, vi ste moji ljubimci. Ja vas obožavam kad dođem u parlament. Verujte mi. Vi ste meni interesantan lik i ja obožavam da slušam vašu diskusiju.

usvajanje zakona o legalizaciji objekata je jedan od važnih koraka da se izgradi pravna država. Podaci o skoro 1,5 milion izgrađenih objekata koji nisu u pravnom režimu, odnosno izgrađeni su bez odobrenja nadležnih organa, pokazuju i dugogodišnju praksu i neprimeren odnos građana prema državnim organima, s jedne strane, ali i neefikasan sistem naše države da predupredi kršenje zakona u oblasti gradnje i stvori uslove za planski uređeno i efikasno rešavanje potreba građana. U nekoliko navrata je i gospodin ministar govorio o ovome.Sigurno je da nije postojala politička volja da se propisima uredi ova oblast i stvore realni uslovi za poštovanje zakona. Danas raspravljamo o jednom veoma važnom predlogu zakona koji treba da završi započeti proces legalizacije bespravno izgrađenih objekata u Republici Srbiji.Sećam se jednog ličnog primera, odnosno primera problema koji je imala opština Zvezdara dok sam ja bio kratko vreme predsednik opštine Zvezdara. Pokušavao sam na sve moguće načine da rešim taj problem građana Zvezdare i sva vrata su mi bila zatvorena. U to vreme pripadao sam opozicionoj stranci i imao sam veliku opstrukciju vladajuće garniture. Nekako sam uspeo da dođem do kabineta tadašnjeg ministra gospodina Ilića. Ne mogu da kažem da je trebalo pet minuta, čak ni pet minuta nije trebalo da gospodin Ilić u okviru svojih ovlašćenja pomogne rešavanju tog problema. Zato verujem da i danas ministar ima volju, može i želi da pomogne da se reše svi ti problemi.Problem legalizacije nije samo problem jednog ministarstva, jedne vlade, jedne garniture, odnosno vladajuće garniture. To je problem svih nas. Malopre sam sa jednim od kolega iz opozicionih stranaka razgovarao i rekao – dajte ljudi da sednemo i da nađemo zajednički model kako izaći u susret i rešiti problem tolikog broja objekata. Nije to deset kuća, nije to 100 kuća, 100 objekata, to je na stotine hiljada.Zakon se donosi sa namerom da se reši status ograničenog broja slučajeva, odnosno daje pravo da legalizuju svoje objekte samo oni građani, odnosno investitori koji su podneli zahtev za legalizaciju do 11. marta 2010. godine, a za objekte izgrađene bez građevinske dozvole izgrađene do 11. septembra 2009. godine. Dakle, radi se o oko 700.000 predmeta koji su procesuirani do 11. marta 2010. godine. Sedamsto hiljada objekata! Ljudi, pa to je jedan ogroman grad.I pored većeg broja zahteva sa terena da se ovo pravo produži do roka kada ovaj predlog zakona bude usvojen i stupi na snagu, predlagač je procenio da nema opravdanja za produženje roka jer je očigledno da popuštanje u prethodno donetim zakonima u ovoj oblasti podstiče građane i investitore da nastave sa kršenjem zakona i da dalje grade bez odobrenja nadležnog organa. Mi jednom moramo da stanemo na kraj nelegalnoj gradnji. Kako je rečeno ovde u više navrata, objekti koji su posle tog roka izgrađeni najverovatnije, odnosno verovatno se neće rušiti, ali moramo da pronađemo modus kako te objekte da legalizujemo i kako da sprečimo ubuduće nelegalnu gradnju.Sada bih se osvrnuo na sam tekst zakona. Mislim da je članom 1. Predloga zakona trebalo utvrditi da se on primenjuje na objekte koji su sagrađeni do 11. septembra 2009. godine bez građevinske dozvole, jer Predlog zakona reguliše uslove, postupak i način legalizacije samo tih objekata, i to pod uslovom da je podnet zahtev za naknadno izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole do 11. marta 2010. članu 21. Predloga zakona treba iza reči: „dopuni“ dodati reči: „u primernom roku, a najduže šest meseci“ i staviti tačku, a dalji tekst brisati kao nepotreban jer je u suprotnosti sa članom 22. stav 1.U članu 24. stavom 3. je predviđeno da se građevinska i upotrebna dozvola može izdati jednim rešenjem, iako je to već predviđeno članom 6. i 7. Predloga zakona, pa taj stav treba brisati.U članu 31. je predviđeno da su lokalne samouprave dužne da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Predloga zakona donesu akti o merilima za određivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, uslove pod kojima se može ostvariti pravo na umanjenje naknade, kao i uslove i način plaćanja te naknade.Predlažem da se u tom članu, u trećem redu iza reči: „visina naknade“ dodaju reči: „za uređivanje građevinskog zemljišta“ i rok od šest meseci zameni rokom od tri meseca. Predlaže se skraćenje roka jer će ovakav dug rok znatno odužiti dobijanje građevinske dozvole u slučajevima nedonošenja akta o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta od strane lokalne samouprave.Zakonodavac samouprave.Zakonodavac je donošenjem Zakona o posebnim uslovima upisa prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, u članu 13. predvideo da je organ uprave nadležan za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata dužan da dostavi u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu tog zakona, a stupio je na snagu 16. marta 2013. godine, sve zahteve za legalizaciju podnete u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji do 11. marta 2010. godine, sa dokumentacijom o organu nadležnom za upis prava svojine. To znači da se svi zahtevi za legalizaciju nalaze u organima za katastar, pa se javlja veliki problem vraćanja tih predmeta u organe nadležne za izdavanje građevinske dozvole po ovom predlogu zakona o legalizaciji.Imajući u vidu da jedan broj tih 700.000 slučajeva zahteva za legalizaciju neće biti usvojen, može da se desi da zainteresovan investitor ne stekne pravo ni za legalizaciju, niti pravo na upis svojine na bespravno izgrađenom objektu. Naime, posle vraćanja predmeta organu uprave nadležnom za legalizaciju i dok traje postupak legalizacije može da istekne rok važenja Zakona o posebnim uslovima upisa prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, a on važi do 31.

imaju pravo da upišu pravo svojine po Zakonu o posebnim uslovima prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, rok je do 16. a i u svrhu tog zakona da se bespravno izgrađeni objekti podvedu pod pravni sistem evidencije, postavlja se pitanje da li se rušenje objekata sagrađenih do 11. septembra 2009. godine,

a koji ne budu legalizovani, da li će se rušiti i da li će oni biti dužni da isključe komunalnu infrastrukturu prema članu 34. Predloga zakona? Stoga predlažem da se ovo pitanje definiše u prelaznim odredbama Predloga zakona i utvrdi da se neće donositi rešenje o rušenju za pomenute upisane objekte.Nadam se da ćemo imati dovoljno snage i mudrosti da na realan način sagledamo probleme vezane za legalizaciju i da ćemo u narednom periodu udruženim snagama uspeti da rešimo ovaj problem koji je evidentan u Srbiji. Hvala.

Poštovani predsedniče, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, moja uvažena koleginica Suzana Spasojević

redu, vrlo jasno, precizno i bez mogućnosti da se tumači na različite načine.Uz podršku predloženog zakona o legalizaciji, naša koleginica ovlašćeni predstavnik je, poštujući vašu želju, gospodine ministre, a i našu, da ovaj zakon,

i sa ciljem da u nekim stvarima, pre svega tehničke i proceduralne prirode, doprinesu da on bude još bolji. Ja vas pozivam, gospodine ministre, imajući u vidu da ste i sami to činili prethodnih meseci, da sve pogledate dobro i da se ne obazirete na to ko je podneo amandman, nego da li je dobar i da li doprinosi. Grditi je najlakše.Bespravna gradnja u Srbiji je veliki državni problem. Bespravna gradnja u Srbiji je postala pravilo, postala način, postala jedan vid kulture.

2009. je, moramo priznati, iskazana želja da se na najjednostavniji način izvrši legalizacija bespravno sagrađenih objekata, da ona bude masovna, da bude pravedna, na čemu mi kao SPS posebno insistiramo, da bude oročena i da dovede do krajnjeg cilja, a krajnji cilj je sprečiti bespravnu gradnju.Dakle, svi ti pokušaji koji su bili nam pokazuju da posle donošenje zakona 2003. godine, pa 2009. kada je donet nov bio je milion.

bespravno sagrađen. Dakle, ogroman, veliki problem državni problem.Mislim da treba i tu da kažemo i sledeće, da nije sam pojedinac kriv koji je učestvovao u bespravnu gradnju. Želim da kažem da mu je i sistem omogućavao tako nešto ili ga da ne kažem terao na tako nešto. Ako imamo već 1.300.000 bespravno sagrađenog objekta neće biti da su baš svi ti građani, sa svojim porodicama i prijateljima koji su im pomagali u gradnji da naprave dom za sebe kriminalci. Trebalo bi videti da li ih sistem terao da krše zakon.Zašto ovo pričam? Zato što ovo pitanje sistemski mora da se reši. Popisati bespravne objekte je jedna stvar, omogućiti legalizaciju je druga, ali najvažnije kako sprečiti bespravnu gradnju. Kako jednom stati ovome na put, a smatramo da sprečiti bespravnu gradnju je najbolji način da se spreči tako što će se omogućiti sistemski, država će omogućiti i veoma očekujem od vas gospodine ministre, kroz najavljeni Predlog zakona o planiranju izgradnji, da se upravo stvore ti uslovi, da građaninu bude jednostavnije, lakše, jeftinije, sigurnije da gradi sa dozvolom nego da legalizuje bespravan objekat.Onda kada mu bude bilo jednostavnije da gradi sa dozvolom, sigurnije, jeftinije, neće imati potrebe da se pravi bespravno bez dozvole. Ako se to ima u vidu, želim da kažem, da mi unapred podržavamo vas, podržavamo Vladu, da dođe do tog Zakona o planiranju i izgradnji koji će pojednostaviti, da kažem najjednostavnije, što može pojednostaviti proceduru dobijanje građevinskih dozvola koji će na najlakši, najefikasniji način omogućiti građanima da dođu do nje. Tada će bespravna gradnja postati u Srbiji anomalija, a ne pravilo i to će biti najbolji način da se spreči dalja bespravna gradnja.Želim unapred da vas podržim da i u vašem jednom izlaganju pre posla godine kada ste rekli pozivam sve da učestvuju i da kažu šta misle da dođemo do najboljeg Zakona o planiranje izgradnje, da Srbiju planski, svako parče njene teritorije pokrijemo, izgradnju da učinimo podsticajnom, pojednostavimo dobijanje dozvola i na taj način kažemo bespravna gradnja je sramota, a ne pravilo.Podržaćemo vas i tražimo da i dalje nastavite u tom smislu, da zakon važi u mnogo dužem periodu, a ne kao što već postalo pravilo da zakon važi dok traje jedna Vlada, pa kada dođe druga onda drugi zakoni itd. To će omogućiti i konkurentnost privrednog okruženja, to će omogućiti i stranim investitorima da dođu da ulažu, građanima da jednostavnije dobiju dozvolu, ali ne samo i stranim nego i domaćim. Čini mi se da tome ne poklanja dovoljno mnogo pažnje.Navešću jedan primer, ne znam da li je tačan, prosto javnost da zna. Čuo sam da ima interesovanja „BK grupe“ da Prokop završi koji se 30 godina gradi, 30 godina traje ta izgradnja, pod vrlo povoljnim uslovima. Tu je gospodin Karić, da li je to tačno, ako je tačno zašto to nerade, ako nije tačno kažite javno da nije tačno i da iza toga stoji nešto drugo. Dakle, suština je u tome pojednostaviti način dobijanja dozvole, na jednom mestu, jeftinije, jednostavnije, to će biti način da se spreči bespravna gradnja.Kada je u pitanju ovaj konkretno zakon koji je pred nama, želim da istaknem tri stvari. Mi ćemo podržati zakon. Amandmani koji su podneti imaju za cilj da vam još više pomognu u vašoj želji da se legalizuju ovi objekti, ali moramo da kažemo građanima Srbije da su karakteristike ovog zakona sledeće.Pošto ni Vlada, bar ova do sada ništa ne krije, ne iznosi nikakve lažne stvari nego istinu, da li će ovo usporiti? Hoće. Da li će usložiti postupak? Hoće. Da li će poskupeti? Hoće. Ali, otvara mogućnost da se dovede u pravni sistem zemlje. Ono što je i nalog Ustavnog suda bio, a to je da će postupak biti identičan postupku izdavanja regularnih dozvola.Druga karakteristika je, da je i ono što je Ustavni sud tražio preneto jedinicama lokalne samouprave, da na osnovu ovih kriterijuma koji su dati utvrde merila za za naknadu koju će naplaćivati prilikom legalizacije bespravnih objekata. Ovde su date dve stvari koje želim da podržim kada je u pitanju naknada. Znači, u redu, država ne može to da propiše, to je

Nije isto ako je neko sebi pravio krov nad glavom da bi imao gde da živi jer nije imao druge mogućnosti da dobije od države ili ako je neko pravio objekat za tržište, za profit. Uvek ćemo se zalagati za one da imaju podsticaj i povoljnije uslove koji su sebi pravili krov nad glavom.Drugo što želim da istaknem ovde, takođe kao pozitivno, da je dato da se može umanjiti naknada i onim i onim sredinama gde su sami građani izvršili opremanje građevinskog zemljišta. Mi imamo mnogo mesta u Srbiji gde su ljudi samodoprinosom pravili vodovod, kanalizaciju, put i sve ostalo i pošteno je da im se to na taj način prizna. Dakle, ovo govorim iz razloga što legalizacija bez obzira što je ovog puta ograničena i dalje mora da bude pravedna.Sasvim na kraju, ipak ćemo morati, gospodine ministre da tražimo odgovor i kao država i kao Vlada – šta sa bespravnom gradnjom? Vi ste ponudili ujedno rešenje da omogućite legalizaciju onih objekata koji su po onom zakonu gde su ljudi podneli zahtev do 2010. godine, to je negde oko 700 hiljada. Ali, mi imamo tri kategorije bespravnih objekata danas, vremenski gledano. Jedni su ti koji su napravljeni do 2009. godine pa podneli zahtev. Drugi su koji su napravili do 2009. godine, a nisu iz nekih razloga podneli zahtev. Treću su oni koji su posle 2009. godine napravili. Ovde mislim, da ima još prostora kod ovih zakona da se sagleda to pitanje.Recimo, postoji li mogućnost da oni koji iz raznih razloga nisu podneli zahtev do 2010. godine, a objekat je pravljen pre 2009. da takođe uđu u proces legalizacije, da im se omogući tako nešto? Ostaje pitanje za odgovor koji mora da se traga, svi svi moramo da tražimo ako želimo da Srbija bude uređena, pravna, a to je šta činiti ako je stvarno 300.000 napravljeno posle 2009. godine?Recite mi ko će to da sruši?

Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, drage koleginice, drage kolege, ovo je više jedne potvrde, nego replike mog dragog kolege, da „Prokop“ se radi već, kao što svi znate, 30-ak godina, ili bolje da kažemo da se o „Prokopu“ priča oko 30-ak godina. Nešto je i urađeno.Ja urađeno.Ja mogu ovde pred vama svima da kažem, normalno i pred našim gledaocima, da postoji velika želja BK grupe i njihovih ruskih kolega investitora koji su spremni da daju kredit na 30 godina sa 1% kamate da se konačno završi „Prokop“, da se izmesti stanica, da se izgradi taj veliki biznis centar koji se nalazi na 80 hektara, da Srbija i Beograd stvarno budu svetlo među svim drugim velikim metropolama.Mislim da stalno se nadati, tražiti, očekivati i možda prihvatati neke čak nekada i nepovoljne uslove, zaduživati se u inostranstvu i da po svaku cenu to treba da rade inostrane kompanije, mislim da to nije potrebno.Vama je jasno, gospodine ministre, kada neka strana banka daje kredit, ili strana finansijska organizacija, da je to javni tender, da su tu neophodne garancije naših banaka koje nisu u mogućnosti da prate naše kompanije, zato što su naše kompanije godinama urušavane i nemaju te neophodne bilanse da bi mogli da odgovore na tenderu. Manje-više dođe do toga da se tender, praktično, pravi za one za koje se već unapred zna da će dobiti posao. posao. Postoji želja i mogućnost BK grupe da to uradi sa građevinarima iz Srbije.Ja vas molim da o tome, čim nađete vreme, porazgovaramo i da damo zvanične ponude, dovedemo ljude i da konačno završimo „Prokop“ u mandatu ove Vlade. Hvala vam. **Konstantin Arsenović** Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, moram da zamolim vas iz vladajuće većine da mi kažete kome se vi obraćate kada govorite o ovom zakonu? Da li se obraćate milionima građana Srbije koji su izgradili svoje objekte, kuće i stanove u skladu sa zakonom, poštujući zakonsku proceduru i formu i ono što je zakonodavac propisao, ili se obraćate svima onima koji su napravili palate, stanove i dvorce, kršeći zakon, izvrgavajući ruglu one koji taj zakon poštuju? Pri tome, ne mislim na onih desetina hiljada nesrećnih ljudi koji su zbog politike Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica svoja ognjišta zamenili za zgarišta, dok su se promoteri te politike sa sve zarđalom kašikom useljavali u stanove od po dva ara. Da budem konkretan, mislim na lik i nedela Aleksandra Vučića.Ako govorimo o tim nesrećnim ljudima koji su doživeli tragičnu sudbinu izbeglica, pa naravno da smo za to da im se reši status i da i da ćemo uvek imati blagonaklon stav prema ljudima koji su doživeli takvu nesreću zbog takve politike. Ali, ako govorimo o ljudima koji su na ekstremnom bogatstvu rešili da ga ne samo unovče, već naprave velelepna zdanja u vreme koje je svima nama bilo nevreme, a njima vreme, kršeći zakon da naprave palate i dvorove na Dedinju i drugim ekskluzivnim lokacijama, onda moram da vas pitam, ti koji su gradeći nelegalne dvorove podigli spomenike korupciji u ovoj zemlji, a sebe prozvali sposobnim ljudima, moram da vas pitam u kojoj se to zemlji čovek koji prekrši zakon o gradnji, koji na korupciji i kriminalu izgradi nelegalno zdanje, naziva sposobnim čovekom? Samo se kod nas to zove sposoban čovek. Svuda u svetu je to lopov koji je prekršio zakon, ismejao zakon, ismejao sve one građane ove zemlje koji su ga poštujući, s mukom napravili svoje kuće, stanove i objekte.Naravno, samo se kod nas dešava da nam takvi, iz tih takvih stanova drže predavanja o borbi protiv korupcije, o poštenju, o njihovom nemerljivom doprinosu napretku ove zemlje. Svuda u svetu, makar pognu glavu pa se ne bave politikom.Naravno, ako vi mislite da ćete ovim zakonom srediti haos koji postoji decenijama u ovoj zemlji, ja moram da vas pitam da li mislite da ćete ovim zakonom to rešiti? Verujem u dobre namere gospodina Ilića i ljudi iz ministarstva, da se to zaista privede. Niko nema lošu nameru kada ovakav zakon donosi. Mi smo taj zakon doneli sa namerom da koliko toliko tu oblast uredimo.Stanje u urbanizmu, izgled naših gradova, a naročito groblja, najbolje ogledalo i paradigma našeg lutanja u procesu modernizacije. Idite na bilo koje groblje u Srbiji koje je nastalo negde krajem 19. i početkom 20. veka, gradsko groblje. Videćete nered u onim parcelama kada su ljudi sahranjivani kako je ko i gde je stigao, a idite tek na trgove, ako izuzmemo grad Kraljevo, gde su pozvali nekog pametnog čoveka pa je uredio grad Kraljevo i dao neki predlog urbanističkog izgleda.Naši gadovi su doživeli strahovite eksperimente po oslobođenju od Turaka, po oslobođenju od Austrougara i Nemaca, pa po oslobođenja od Nemaca u Drugom svetskom ratu, da ne govorim o partizanskim eksperimentima. Znate, najtužnije mi je kad čujem da je to naše urbanističko nasleđe posledica turske vladavine Otomanske imperije. Znate, onda naša deca odu na ekskurziju recimo u Istanbul ili Ankaru, da ne govorim kada odu u Antaliju pa se vrate i kažu – ono neuređeno, ono tursko, ono Otomansko nasleđe? Znate, deda mi je davno kazao – sinko, znaš ti kakva bi Turska bila sila da nije provela pet vekova ovde?Kada je reč o našem posrtanju na putu modernizacije ove zemlje, moram, ne mogu zaista da ne pomenem jednog običnog gradonačelnika grada Beograda, koga ste, čujem dobacivanje „Đilas“ i drago mi je da vam je asocijacija na običnog gradonačelnika grada Beograda - Đilas, ali ja govorim o jednom drugom gradonačelniku, govorim o 1884. godini, o Vladanu Đorđeviću. Taj veliki čovek je 1. avgusta 1884. godine napravio izveštaj o stanju gradskih poslova. Formirao je komisiju sa kojom je obišao evropske metropole i prionuo na rad uređenju Beograda.Pazite, te godine 1884, nije bilo puno arhitekti u Beogradu, tek se završio srpsko-turski rat, tek smo imali domete Berlinskog kongresa, čovek je pozvao sve umne ljude, dva meseca putovao po najvećim evropskim prestonicama, vratio se, napravio plan kako da uredi grad Beograd i čim je došao u Beograd, prošlo je godinu dana, došao avgust mesec, smenila ga je vladajuća većina u tadašnjoj kraljevini, jer nije bio po meri te vladajuće većine koja je vladala tog trenutka ovom zemljom.Svaka sličnost i pominjanje je namerna sa današnjim trenutkom, ali kada govorim malo o zakonu, meni je veoma opasno kada obrazlaganje zakona, pogotovo vi iz Srpske napredne stranke, počinjete tvrdnjom da nemamo stručnjake u nekoj oblasti. Odmah se zabrinem da se pokvarila štanc mašina za diplome. Pa valjda imate više, nemate samo jednu, jer čim se pokvari štanc mašina to je bar desetine manje radnih mesta onih ljudi koji rade u tri smene da štancuju.Tema je zakon o legalizaciji, a u okviru zakona o legalizaciji čuli smo da smo mesec dana pauzirali i čekali ovaj zakon zato što su smenjeni ministri i čim su saznali da su smenjeni otišli su na odmor. Siguran sam da je reč o gospodinu Kneževiću i Aleksandru Vučiću, jer nismo čuli ko su to.Evo, malo o temi. Znate, nema lagodne i lagane legalizacije. Znate kako je to u Vojvodin izgledalo? Sreski činovnik, dva pandura od kuće do kuće - hoćeš da legalizuješ, hoćeš u zatvor, hoćeš da ti rušimo? Svi su legalizovali.Nisam za te i takve primere legalizacije. Mnogo je bolje ovako kako se radi u gradovima gde je Demokratska stranka na vlasti, kao u Paraćinu. Imate gradsku upravu gde dođete i na jednom mestu možete da dogovorite sve o legalizaciji i napravite ugovor o plaćanju taksi i dažbina i svega onoga što sleduje državi Srbiji, e sada u međuvremenu se donese neki zakon, pa mi nemamo odgovor kako će taj novi zakon da se odnosi prema onim zahtevima koji su imale takve gradske uprave, ažurne gradske uprave i kako će se to reflektovati na sudbinu tih gradova.Kada govorimo uopšte o legalizaciji i modernizaciji Srbije, vi iz vladajuće većine mnogo se vrtite u krug. Taj začarani krug polako postaje omča oko vrata, ali ne vašeg, nego Republike Srbije i njenih građana. Ti krugovi se vrlo brzo pretvaraju u omču, koja se svakog dana sve jače steže. Građani taj pritisak ne mogu da izdrže.Sada, pošto ću o ovim zakonima i amandmanima govoriti kada je rasprava u načelu, pošto smo predali neko vrlo korisnih amandmana i apsolutno sam uveren da će gospodin Ilić saslušati naše razloge, moram za kraj da vam pročitam samo šta je kazano 25 godina posle smene jednog od najboljih gradonačelnika Vladana Đorđevića.Šta kaže novi gradonačelnik 1909. godine? „Danas zatičem neuređen, nekaldramisan modernom kaldrmom, grad pun blata i prašine, neregulisan, nekanalisan, nesnabdeven vodom. Jednom rečju, oskudan u svemu što treba jednoj metropoli, oskudan u svim obeležjima koje jedan grad svrstavaju u moderan grad“. Bojim se da će se vaša legalizacija koja se zasniva na upodobljavanje gradskih vlasti sa republičkom vlašću i ovakvim citatom završiti na kraju vašeg mandata. Hvala.

i današnjeg predsednika, bivšeg i današnjeg predsednika, da su upropastili ovu državu do te mere da ne možemo ni na jedan bilo koji način i zakon da popravimo stanje u ovoj državi, bez obzira Tošković** Kada mene opominjete, opomenite onda i prethodnog govornika da govori o tački dnevnog reda.Govorim o povredi Poslovnika. Trebali ste da upozorite prethodnog govornika da ne ide iz tačke dnevnog reda i da priča o čemu se tu radi. Hvala. Mislim da je poimovanje povrede Poslovnika stvarno spoznaja svakog nas pojedinca.Lično smatram da

vodi pretres.“Dakle, moram da kažem da ste morali upozoriti prethodnog govornika zato što se nije državo dnevnog reda. Obrazložiću zašto.Na dnevnom redu je, gospodine predsedavajući, legalizacija, a prethodni govornik je govorio o pruzi Karlovac-Karlobag-Virovitica. Govorio je o Aleksandru Vučiću. Spominjao je Berlinskih kongres 1878.

izražavanja u pogledu obrazloženja. Sada je stvar svakog pojedinca. Što neko napravi izlet, to je problem koji je teško regulisati i na svaku stvar odreagovati.Molim vas, nemojte sugerisati nemojte sugerisati predsedavajućem šta on treba da uradi. Vi imate pravo na povredu Poslovnika, a koju ću meru izreći, to meni daje pravo Poslovnik. Molim vas da u tom smislu ne utičete na moje odlučivanje.Da

u politiku Srbije u prethodnih deset godina, pomislio kako je to bilo jedno divno izlaganje. Međutim, kada bi mu neko objasnio ko su u stvari oni i šta su radili prethodnih godina, verovatno bi se pitao o čemu ovaj čovek

Nismo pominjali stručnjake niti to da ih mi nemamo, nego smo spominjali stručnjake koji su deset godina sprovodili zakone koje su oni donosili i doveli nas u ovu situaciju. Hvala.

Meni je žao što političko pamćenje mnogih mojih kolega počinje od onog trenutka kada su seli u fotelje vlasti.Zaista vlasti.Zaista mi je drago da postoje mnoga naliv pera koja mogu da pišu o budućnosti, ali nema te gumice koja može da izbriše prošlost, niti našu ulogu u toj prošlosti.Možda ste vi, koleginice, kao nekadašnji član DS nekada davno, zaboravili šta je radio Aleksandar Vučić ili Tomislav Nikolić, možda ste zaboravili ko su bili promoteri politike Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica i koliko je ljudi platilo glavom tu politiku, a koliko je ljudi došlo u Srbiju kao izbeglice i sada su bili prinuđeni da se ovde skuće na načine na koje su to morali da urade, ali daću vam savet da biste duže trajali u politici.Znate evropske integracije podrazumevaju da taj vaš egocentrizam, da ste vi najbolji, najlepši, najpametniji malo smanjite i da sebe vidite u kontekstu jedne male, siromašne i nerazvijene zemlje koja je baš takva mala, siromašna i nerazvijena zbog upornog odbijanja politike evropskih integracija i ne samo odbijanja politike evropskih integracija, već i progona promotera te politike, gde se u tom progonu niste libili da neke od nosioca te politike skratite za obeležje koje ih je izdvajalo iz proseka u Srbiji, a oni su za glavu odskakali od tog proseka u Srbiji.Tako da, kada već danas zastupate neku novu politiku nemojte da se stidite i onoga što ste nekada radili, a to je bilo apriori odbacivanja evropske ideje i sistema vrednosti i besomučan progon ljudi koji su se za taj sistem zalagali. Istovremeno, takva politika rezultirala je haosom u ovoj zemlji koji se između ostalog ogleda i haosom u urbanizmu. Nismo mi iz DS doveli te ljude kao izbeglice svojom politikom. Hvala.

da nekoga ko je bio nosilac barjaka demokratije 2000. godine optuži za nešto što nema veze sa osobom o kojoj se govori.Izvinjavam se dami što sam sebi uzeo za dozvolu to da kažem, ali ako nekome možete da kažete da je nekoga učio evropejskom idejom, onda sigurno to morate da priznate, da je uradila koleginica Katarina Rakić. Hvala.

se isto govori da govornik mora da govori o tački dnevnog reda, a gospodin i dalje na replici govori o nečemu što ne treba da govori jer nije tačka dnevnog reda.Ako

Molim vas, njihova vladavina 12 godina upropastila je negde oko dva miliona ljudi koji ne mogu da žive. To je veća šteta, nego ona, ako oni misle da je to naša šteta koja je bila nekih devedesetih godina. Prema tome, veći genocid su napravili na sopstvenom narodu, nego što je neko drugi na drugom narodu. Hvala.

Tako je. Ne bih imala želju da pominjem da prosto ne bih ponovo izazvala nešto što nije potrebno, ali prosto imam obavezu da odgovorim i da kažem da savete prihvatam i savete tražim samo od pametnijih od sebe. Hvala.

Radojević** Samo jedno kratko pitanje s obzirom da se pozivam na član 107. Dok je koleginica Katarina u prethodnoj replici pomenula gospodina Milivojevića, pitam se da li je dobio nagli bol u ruci ili u nekom od prstiju kada je onako sočno pokazao svojoj odborničkoj grupi. **Konstantin Arsenović** Ja to nisam video i ne mogu da komentarišem. Molim vas da zatvorimo krug replika.Reč

Radi javnosti, da odmah lociramo koja su to dva cilja koja su predloženim zakonom postignuta. Prvi cilj je ne sumnjivo poštovanje odluke Ustavnog suda.Molim vas predsedavajući da se malo utišaju poslanici, ako može. Hvala.Dakle, prvi cilj koji je postignut predloženim zakonom, jeste poštovanje odluke Ustavnog suda, jer je to na kraju krajeva i obaveza, obzirom na obavezujuće dejstvo odluke Ustavnog suda.Drugi cilj jeste uvaženi ministre da se polako uvodi red u jedan urbanistički haos. Generatori tog urbanističkog haosa sigurno nisu od juče, već znatno pre. Kako su generisani? Generisani su sistemski, a i u praktičnom smislu reči, tako što je i ono što je sistemski bilo rešeno i uređeno je praktično bilo veoma loše primenjivano kroz razno razne vrste zloupotreba, čije posledice i dan danas osećamo.Kada govorimo o zakonu, ono što je dobro i što građani trebaju da prepoznaju kao dobro jeste da smo sada na jedinice lokalne samouprave odnosno lokalnih samouprava prebacili teret vođenja postupaka legalizacije i to postupaka koji podrazumevaju naknadno izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola.

Međutim, tu bih vas zamolio gospodine ministre, da obratite jednu posebnu pažnju, jer poslanička grupa SPS je predložila 30 amandmana gde se fokusirala uglavnom na neke probleme za koje poslanička grupa SPS smatra da su ostali otvoreni i nakon podnošenja Predloga ovog zakona. Koji su to problemi?Imao u jednoj odredbi predloženog zakona definiciju ili normu da nadležni organ koji sprovodi legalizaciju je dužan da obrazuje komisiju. Nadležnost te komisije jeste da izvrši ocenu i da nalaz i mišljenje da li je objekat koji je predmet legalizacije upotrebljiv, sa stanovišta onoga što se od podnosioca zahteva traži.Sada tu dolazimo u situaciju ko je u sastavu te komisije. Naravno da to moraju da budu stručni ljudi sa visokim stručnim referencama. Ali, u toj situaciji se njima prebacuje veliki teret odgovornosti gospodine ministre. Zašto? Zato što projekat izvedenog objekta nije jedini dovoljni dokaz da je objekat upotrebljiv. Ono što ste vi juče sami identifikovali zajedno sa nama kao problem jeste da se posebna pažnja mora posvetiti i onome što podrazumeva stabilnost objekta kroz postojanje konstruktivnog elaborata i protiv požarnog elaborata. Ova dva elaborata bi morala da budu sastavni deo dokumentacije uz zahtev koji se podnosi za legalizaciju. Zašto? Zbog čega bi neko iz komisije preuzeo na sebe teret odgovornosti da konstatuje i u nalazu i mišljenju kaže da je nešto stabilno ako nije?Pre dve godine na Zlatiboru, gospodine ministre, desila se jedna tragedija, srećom bez žrtava, a to je da je apartmanski kompleks od ne malo, 20 apartmana odmah nakon izgradnje, a pre tehničkog prijema urušen. Zašto? Zbog toga što je gradnja izvršena protivno pravilima gradnje, protivno zakonu, bez adekvatne armature, a možete zamisliti i da je ploča bez pravilno ugrađene armature, zbog čega je došlo do urušavanja i ogromne štete. Protiv vinovnika, konkretno izvođača radova i nadzornog organa pokrenut je krivični postupak i on je procesuiran.Da nam se to ne bi dešavalo i da ne bi sada komisija imala tu vrstu tereta odgovornosti, moje uverenje i uverenje poslaničke grupe SPS je da se to može izbeći upravo ovim predloženim amandmanom, da se ova dva elaborata koji ukazuju da li objekat trpi određene negativne seizmičke uticaje, negativne gravitacione uticaje, da li je kvalitet materijala adekvatno ugrađen ili ne, da li je kvalitet materijala adekvatan ili ne, u svakom slučaju, mora da bude sadržan u tome.Normalno, to iziskuje velike troškove na koje ste vi i ukazali. Ko će da snosi teret tih troškova, jedinica lokalne samouprave i njen budžet? Teško, zbog toga što su to veliki troškovi. Da li to treba da snosi podnosilac zahteva kao vlasnik objekta koji je nelegalizovan? Pa, i za većinu njih su to veliki troškovi. Potrebno je pronaći način kako će se to uzorkovanje, ako mora da se sprovede uzorkovanje pojeftiniti, a da se ovaj postupak završi na jedini mogući način pravično i zakonito.I dalje u tekstu zakona moraju biti sadržane, naročito u projektu izvedenog objekta, upravo ove ocene na koje sam ukazao, a koje ukazuju na stabilnost objekta i konstruktivna rešenja, jer će se desiti tragična posledica na koju sam već ukazao.Ono što mi se čini da nije bilo dovoljno dorečeno u zakonu jeste pojedina terminologija. Pominje se termin – objekti niskogradnje za njih se izdaje jednim rešenjem građevinska i upotrebna dozvola, a potreban je poseban projekat za takve objekte. Zamolio bih vas da tu učinimo jedno preciziranje, jer objekti niskogradnje su i putevi i tuneli i podzemna infrastruktura. I te kako dobro znamo da za te objekte ovaj zakon ne predviđa izdavanje građevinske i upotrebne dozvole. Onda treba precizirati naziv i reći da su to objekti niskogradnje koji nisu objekti opšte namene. Onda nemamo problem u pogledu mogućnosti sprovođenja postupka legalizacije na zakonit način.Dalje, ono što je ovde više puta kroz amandmane ukazivano, a na šta ću i ja ukazati, jeste jedna kontradikcija u samom zakonu u pogledu rokova, kao prekluzivnih rokova, a znamo da su to rokovi koji podrazumevaju nemogućnost daljeg vođenja postupka ako blagovremeno nije podnet ili zahtev ili dokumentacija ili bilo šta što je naloženo od nadležnih organa, tako da se ovde pojavljuju dva roka koji jedan drugog isključuju - rok od godinu dana, i to kao rok koji počinje od dobijanja obaveštenja o mogućnosti legalizacije i drugi je rok od šest meseci. Ta dva roka jedan drugog isključuju i ta dva roka smo mi definisali tako što smo amandmanom predvideli da nadležni organ može da naloži podnosiocu zahteva i kraći rok od godinu dana, ali nikako ne duži od godinu dana, zbog hitnosti sprovođenja legalizacije. Nama je načelo i osnovni princip u ovom legalizacionom postupku efikasnost, brzina i zakonitost.Da dođemo sad do onog kapitalnog što stvara predrasude i zabune kod građana, a to je rušenje objekata. Rušenje objekata, gospodine ministre, nesumnjivo mora kao sankcija, kao kaznena posledica, da usledi odmah nakon početka izvođenja radova. Tada ih treba rušiti, a ne kada se objekat završi. Kada se objekat završi, ulazimo u druge posledice, i to posledice koje podrazumevaju naknadu štete.Drugi problem šta ćemo u situacijama kada imamo stambene objekte koji će takođe biti podvedeni pod odredbe ovog zakona, gde imamo jedan stan koji je legalizovan, a ostali nisu legalizovani.

stanova u stambenim ili više stambenih objekata koji su na legalan način došli do tih stanova, ušli u posed istih, isplatili kupoprodajnu cenu, a objekat je kriminalno izgrađen, stanovi više puta prodavani? Da li taj stan može da se ruši a da bude oštećen onaj ko je savestan sticalac tog stana? Apsolutno ne.Prema tome, građani treba da znaju i da se ne stvaraju predrasude oko rušenja objekata na način kako se to od pojedinih kritizera ovog zakona nagoveštava, neće se rušiti objekti shodno odredbama ovog zakona, već tek nakon donošenja Zakona o planiranju i izgradnji, kojem treba da posvetimo izuzetno veliku pažnju.Ono što mi se na kraju čini jako važnim da se istakne jeste činjenica da je u zakonu potrebno posebno propisati, pored rokova koji su dati kao rokovi za izjavljivanje žalbi ili prigovora, izjavljivanje pravnog leka, kome se ti prigovori, odnosno pravni lekovi izjavljuju. To nije, da budemo iskreni, dobro definisano u zakonu. Mi smo amandmanom pokušali da u procesno-pravnom smislu to ispravimo, jer poslanička grupa SPS i te kako značajnu pažnju posvećuje upravo tim formalnim delovima, kako bi zakon bio što jasniji, što precizniji i kako ne bi izazvao bilo kakvu mogućnost različitog tumačenja, naročito od onih koji će ga primenjivati, a to su u konkretnom slučaju nadležni organi jedinica lokalne samouprave.Zbog toga smo amandmanom tražili i smatram da ćete vi taj amandman sigurno prihvatiti, da se precizira ko su drugostepeni organi, u kojim slučajevima mogu da postupaju, kada to može da učini AP Vojvodina, kada to može da učini Grad Beograd itd.U svakom slučaju,

Hvala.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.Sada